**Bebić, Luka (HDZ)** Prelazimo na – 5. Prijedlog Zakona o potvrđivanju memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu zajednice Media 2007.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

Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Ministar kulture gospodin Božo Biškupić. Hvala gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. Memorandum o razumijevanju izvješća Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Media 2007. ima za cilj osigurati sudjelovanje Republike Hrvatske u Programu Media i svim njegovim aktivnostima u razdoblju od 2007. do 2013. godine, a potpisan je nedavno 17. ožujka u Bruxellesu, potpisao ga je naš hrvatski veleposlanik gospodin Baričević. se, potpisivanjem ovog Memoranduma otvara se mogućnost punopravnog sudjelovanja hrvatskih redatelja, producenata, scenarista i ostalih fizičkih, pravnih osoba koje se bave audio-vizualnim djelatnostima u Programu Media, te natjecanje za financijska sredstva koje Europska Komisija kroz ovaj Program osigurava za potporu produkciji, promociji i distribuciji europskih audio-vizualnih programa. Kroz Program Media 2007. u ovome razdoblju do 2013. sufinancirat će se aktivnosti kao što su obrazovanje i usavršavanje profesionalaca, razvoj produkcijskih, pojedinih i skupnih projekata u području igranog, kreativno-dokumentarnog, animacijskog filma, te u području novih medija, distribucija djela u području kinematografije i audio-vizualnih programa, promicanje kinematografije i audio-vizualnih programa te potpora za održavanje filmskih festivala. Potpora za razvoj projekata pojedinačnih, skupnih ili interaktivnih predstavlja financijsku podršku nezavisnim europskim produkcijskim tvrtkama za razvoj igranog, kreativno-dokumentarnog i animacijskog filma koje su registrirane u određeno vrijeme prije prijave na projekt, jedna, odnosno tri godine. Druga aktivnost Programa Media 2007. je distribucija djela u području kinematografije i audio-vizualnih programa, a kad se radi o potpori za kino mreže, tada ona podrazumijeva financijsku podršku koja daje prednost stvaranju europskog operatera kino mreža, prikazivanje i promociju europskih filmova, za razvoj edukacijskih i svih onih drugih aktivnosti koje imaju za cilj privući mlade kino posjetitelje. Promicanje kinematografije i audio-vizualnih programa te potpora za održavanje filmskih festivala također jedna od aktivnosti, podržana od strane Programa Media 2007. S tim u svezi Program Media 2007. podržava sve vrste promocije, a kako bi se europskim nezavisnim producentima i distributerima olakšao pristup i sudjelovanje na ključnim europskim i međunarodnim događajima i kako bi se i promovirao europski rad na važnim međunarodnim sajmovima. Naposljetku važno je istaknuti da se u okviru Programa Media mogu sufinancirati hrvatski projekti i aktivnosti koje uključuju barem jednog partnera od država članica Europske zajednice, s time da Hrvatska mora osnovati media desk u suradnji sa zajednicom i naravno uplaćivati određeni financijski doprinos u opći proračun Europske unije. Media desk je već uspostavljen kao odjel u okviru hrvatskog audio-vizualnog centra javne ustanove koja je nedavno osnovana Zakonom o audio-vizualnim djelatnostima sa svrhom obavljanja audio-vizualnih djelatnosti, a taj zakon je nedavno donio ovaj Visoki dom. Zadaće media deska su raditi na promociji i širenju informacija o Programu Media, pružanje raznovrsne savjetodavne pomoći svima onima koji žele sudjelovati u Programu Media 2007. Vrlo je važno da smo ušli u ovaj Program, važno je da smo tome pristupili, jer na taj način možemo očekivati i kvalitetnu pomoć od zemalja Europske zajednice. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora? Da. Predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, gospodin Petar Selem. Izvolite. **Selem, Petar (HDZ)** Gospodine predsjedniče, gospodine ministre. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora razmotrio je na 3. sjednici 23. travnja ove godine Prijedlog Zakona o potvrđivanju memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu zajednice Media 2007. za razdoblje od 2007. do 2013., s Konačnim prijedlogom zakona. Odbor je pitanje raspravio kao matično radno tijelo, uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja. Hrvatska će sudjelovati u Programu Media 2007. u skladu s uvjetima iz okvirnog sporazuma od 22. studenog 2004. godine između Europske zajednice i Republike Hrvatske o općim načelima sudjelovanja Hrvatske u programima zajednice, te u skladu s ciljevima, kriterijima, postupcima i rokovima navedenim u odluci Vijeća Europskog Parlamenta i Vijeća od 15. studenog 2006. o primjeni programa podrške za europski audio-vizualni prostor Program Media 2007. Kako bi se osigurala dimenzija zajednice ovog programa, projekti i aktivnosti će uključivati barem jednog partnera od država članice zajednice. Hrvatska će uspostaviti odgovarajuće strukture i mehanizme, čuli smo neki su već uspostavljeni na nacionalnoj razini i usvojiti će sve druge nužne mjere za nacionalnu koordinaciju i organizaciju aktivnosti za provedbu tog programa. Za sudjelovanje u programu Hrvatska će uplaćivati svake godine financijski doprinos prema točki 1. dodatka 1., prvog tj. u rasponu od 127 tisuća u godini 2008. do 139 tisuća 546 eura u godini 2013. Dio ovog financijskog doprinosa može se financirati odgovarajućim instrumentima zajednice ako Hrvatska to zatraži. U tom slučaju financiranje iz pretpristupnih fondova EU biti će utvrđeno u financijskom memorandumu o godišnjem programu u vezi ove pomoći. Nakon rasprave odbor je jednoglasno donio zaključak: odbor predlaže Hrvatskom saboru da donese Zakon o potvrđivanju memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu zajednice Media 2007. za razdoblje 2007.-2013. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a, gospođa zastupnica Ivanka Roksandić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, ministre. Evo Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice razmotrio je Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu zajednice Media 2007. Kao što je rekao predlagatelj, naš ministar u samom uvodu ove rasprave, ovaj memorandum potpisan je pred evo nekoliko dana. I zaista moramo istaknuti da će potpisivanje ovog memoranduma omogućiti sudjelovanje hrvatskim producentima, redateljima, scenaristima te svima koji se bave audiovizualnim djelatnostima sudjelovanje u ovom programu Media 2007., jer se mogu natjecati za financijska sredstva koja Europska komisija osigurava za potporu produkciji, promociji i distribuciji europskih audiovizualnih programa. Svakako da ovaj program za razdoblje od 2007. do 2013. sadrži potporu za projekciju filmova. To je prije svega potpora nezavisnim europskim produkcijskim tvrtkama za razvoj igranog, dokumentarnog i i animacijskog filma. Dakle, za kompletno područje filmske kulture. Iz ovog programa mogu se financirati i distribuciju dijela u području audiovizualnih programa i kinematografiji koja svakako uključuje i potporu što je važno za zastupnike, potporu za kino mreže, ali i za televizijsko odašiljanje filmskog programa. Posebno treba istaknuti potporu koja će omogućiti i koristit se iz ovog programa, a odnosi se na financijsku podršku koja daje prednost stvaranju europskih operatera kino mreža tj. promociji europskih filmova te potporu za obrazovanje, promidžbu koja će stvoriti, da tako kažemo stvoriti i privući mlade posjetitelje u kino, jer znamo da je sve manje nažalost a i kod nas je to vidljivo, sve je manje posjetitelja kino Program Media 2007. omogućuje i dobivanje potpore za održavanje filmskih festivala što će omogućiti europskom filmu, pogotovo nezavisnim producentima i distributerima sudjelovanje na poznatim europskim filmskih festivalima ili različitim manifestacijama gdje se prezentira filmska djelatnost. Važno je to svakako i za hrvatsko kulturno stvaralaštvo jer će u okviru spomenutog programa moći se financirati i sufinancirati hrvatski projekti i aktivnosti koji će uključiti i sudjelovanje nekog od europskih članica zajednice. Dakle, u jednoj zajedničkoj suradnji možemo dobiti i ubuduće neku novu produkciju. Važno je što će i Republika Hrvatska osigurati financijski doprinos u proračunu Europske unije, no međutim ukoliko, a ovdje to napominje memorandum, ukoliko dođe do toga da se ne mogu, da ne možemo izvršiti financiranje odgovarajućim instrumentima u zajednici, mogu se naći dodatna sredstva za to u okviru Europske zajednice, ali će se tada potpisati jedan novi tzv. financijski memorandum o tom sudjelovanju. Evo iz svega što je ovdje i predlagatelj izrekao i što stoji u ovom memorandumu, svakako da će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati donošenje ovoga Zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske u programu zajednice Media 2007. do 2013. godine. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine ministre! Mogu reći da mi je zadovoljstvo u ime kluba Hrvatske narodne stranke danas reći nekoliko riječi o potpori koju ćemo dati ovome prijedlogu zakona, ali neću prepričavati ono što je predlagatelj već napisao, jer mislim da se može reći i izvan toga mnogo korisnih informacija koje mogu dati zapravo okvir za razumijevanje što zapravo program Media 2007. otvara kao perspektivu između ostaloga i hrvatskoj kinematografiji, naravno ne samo igranoj nego svim oblicima audiovizualne djelatnosti koja u svim zemljama Europe zapravo trpi na neki način od pritiska i komercijalizacije iz holivudskih izvora. Projekt odnosno program Media 2007. iznimno je vrijedan kad ga stavimo u kontekst programa koje nasljeđuje, a to su Media 1., Media 2., Media plus i Media trening, i kad potegnemo crtu što su učinci europskih nastojanja da se sufinanciraju napori za očuvanje europske kulturne baštine koja se promovira putem filmske djelatnosti, onda treba reći da su zapravo najvažniji podaci to da u Europi svake godine tri stotine filmova dobije potporu iz projekta Media, da je pola svih europskih filmova koje mogu vidjeti gledatelji u Europi i svijetu sufinancirano iz sredstava Media-e. Također da oko 2 i pol milijuna ljubitelja filma svake godine vidi oko 15 tisuća prikazivanja u sklopu različitih filmskih festivala zahvaljujući financijskoj potpori Media-a. Također da dvije trećine svih projekta koje Media podupire dolaze iz onih zemalja gdje je razina filmske proizvodnje ugrožena ili relativno loša, što zbog što zbog gospodarskih i ostalih prilika u tim državama. Također podaci govore da je 9 od 10 europskim filmova koji uopće izađu izvan granica domicilne zemlje, dakle prikazuju se u inozemstvu također poduprto od stran ovoga programa Media te da je zapravo u zadnjih, da da se podiže razina u postotku pokrića europskog tržišta filma zahvaljujući ovim sredstvima u nekim slučajevima i za 100% u odnosu na postojeći kolač unutar toga tržišta. I valja reći da pristupanje Hrvatske ovome važnome programu može biti od izuzetne koristi ukoliko naravno osnivanje Media deska bude također pratio i jedan dodatni napor ne samo Ministarstva kulture nego i u suradnji sa strukovnim udruženjima koji se bave audiovizualnom umjetnošću u približavanju proceduralnih vrlo važnih pitanja onima koji filmove kane proizvoditi ili već to rade. I sam imam jedno skromno iskustvo sudjelovanja u proizvodnji jednoga filma kao postscenarist, pa znadem koliko je mukotrpan put da bi se dobila sredstva. Prema tome, izrazito je važno dostaviti sve raspoložive podatke kako bi naši scenaristi, producenti, redatelji što prije došli do tehnologije kojom vlada program "MEDIA 2007" Nemojmo zaboraviti mi ćemo do 2013. godine u njega unijeti oko 800 tisuća eura. Dakle, prvi i osnovni zadatak nam je da postignemo takvu kvalitetu naših prijedloga i aplikacija da ta sredstva koja ćemo dobiti natrag barem dva, tri puta premaše tu brojku koju ćemo unijeti. A ako bude sreće to može biti i više i ako bude naravno kvalitete jer evo podsjetit ću ove godine u "MEDIA 2007" raspolaže se budžetom od 93 milijuna eura. Taj budžet raste iz godine u godinu pa će 2013. biti 107 milijuna eura. Dakle, velika su to sredstva i doista su na dispoziciji svima koji sudjeluju u proizvodnji europskoga filma. Ja ću podsjetiti na neke vrlo važne filmske naslove koji su proizvedeni posljednjih desetak godina koji su dobili sredstva upravo iz projekata odnosno iz programskog okvira Media, kao na primjer "Dogvil" Larsa Frontierea, "Osam žena" Francoisa Ozona, "Good bye Lenjin" Wolfganga Beckera, "Život je lijep" Roberta Benignija, "Pijanist" Michaela Hanekea, onda "Volver" Pedra Almodovara. Sve su to velika imena s jedne strane redateljska a s druge strane i velika europska ili koprodukcijska ostvarenja europskoga filma. U tome smislu sa zadovoljstvom ćemo podržati ove napore i zamoliti da se stvarno poradi da što prije budemo što aktivniji dio ovoga programa. Hvala lijepo. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Antun Vujić. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine ministre, uvažene kolegice i kolege iz Vlade, i uvažene kolegice ovdje i kolege. I mi ćemo se dakako pridružiti podršci ovoj inicijativi ali ćemo nastojati upozoriti na neke stvari koje smatramo da su posebno važne jer nije dovoljno samo da tako kažem pristupiti "MEDIA 2007" nego je vrlo važno i znati se koristiti sa ovim međunarodnim fondom i sa ovom organizacijom. Odmah bih želio ispraviti nešto što se čulo u ovim ranijim izlaganjima i nije se dosta jasno na neki način reklo tako da ne bi bilo nekakve zabune kod zastupnika a i kod svih drugih, pa i kod onih koji će ovo sprovoditi. Ova sredstva se ne odnose na produkciju filmova iako se to reklo nekoliko puta nego isključivo na predprodukciju i na postprodukcijske faze filmova. I dakle, kao što se kaže na Internet stranicama "MEDIA 2007" ona se dakle ne odnose na financiranje bilo čega iz produkcije kao takve, to treba znati. Produkcija to je nešto drugo a i ova sredstva koja će Hrvatska uplaćivati od stotinjak i nešto tisuća eura ni približno nisu nešto što bi se niti u ekvivalentnom povratku moglo računati kao nešto bitno za samu cijenu stvaranja filma. To je dakle 700 tisuća kuna ili nešto više, ili milijun kuna a filmovi kod nas koštaju četiri, pet, pa i više. Moramo reći da imamo odličan hrvatski film. On se razvija, on se iz godine u godinu razvija. On danas obuhvaća sedam, osam, čak i devet i više filmova godišnje, deset a evo sada i neki od tih filmova dobivaju i međunarodne nagrade. Neki nas da tako kažem predstavljaju na festivalima kao što je to svojedobno u Shangaju jedan film napravio a da mi sami ga ovdje nismo valorizirali tako dobro kako on prolazi na međunarodnim festivalima. Ova su sredstva za nešto drugo. Ova su sredstva za pristupanje jednoj organizaciji koja na neki način želi promovirati hrvatski film i radi ekologiju oko produkcije hrvatskoga, europskoga filma ne bi li se taj film kao što je rečeno i kod kolege kolege Beusa mogao na neki način izravnati sa utjecajem globalizacijskoga američkoga filma i svega onoga što taj film znači što nije sada ovdje predmet da ga kritiziramo ali što je dobar predmet da znamo da dakle tražimo jednu alternativu koja će zapravo ono što nas zanima art film, umjetnički film, domaći film i europski film na neki način zaštititi. U tom smislu ono što je bitno to je da "MEDIA Desk" koji će se sada osnovati ili se već osnovao pri Hrvatskom audio-vizualnom centru se shvati na jedan silno aktivan način. Ako se pogleda što financira "MEDIA 2007" onda se vidi da oni zapravo financiraju ono što nazivaju treningom a to znači od tehnika pisanja scenarija pa nadalje, ono što nazivaju razvojem a to su pojedini katalozi, nekakve vrste kastinga za nove autore itd., ono što podrazumijevaju pod distribuciju a to su dakle čak i trgovački agenti i to je zapravo izložbe i produciranje prema vani filma, njegova promocija itd. A na distribuciju samoga filma otpada 55% sredstava. Dakle, ne radi se o financiranju projekata vezanih uz izradu filma nego o financiranju plasmana filma, gledanosti filma i cijele dakle ove baze koja se stvara oko filma. Tu je izuzetno važno da "MEDIA Desk" koji će biti formiran pri Hrvatskom audio-vizualnom centru koji je sada se formirao i od njega još nismo dobili rezultate ali se nadamo da će biti dobri rezultati jer je to dakle relativno friška ustanova da shvati da je financiranje filma i financiranje hrvatskog filma vezano uz mnoge radnje koje su komplicirane i koje zapravo osiguravaju onda i plasman filma. Kolega je u ime HNS-a nabrojao neke filmove koje ja bih isto, imam isto otprilike te podatke i gotovo da sam identične htio i spomenuti, ali ono šta smo zapazili kolega i ja nema nijednog hrvatskog filma u tome a neki od tih naših filmova su bili i dobivali nagrade. Prema tome, ovo je jedna dobra inicijativa. nije ono šta se misli a to je da ćemo mi putem ove inicijative dobivati sredstva za film nego dobivamo da tako kažem ulaznicu u jednu širu ekologiju koja reproducira, producira i na neki način onda izvozi i prezentira pa su neki od ovih filmova dobivali i "oscare" zato što su bili potpomognuti a ne samo od Ministarstva kulture sa sredstvima koja su uvijek neznatna nego i sa jednom da tako kažem silom koja stoji iza nekog filma a to je europski film. Prema tome, nije u pitanju podrška ovoj inicijativi ali je u pitanju i praćenje razvitka te inicijative, pa prema tome i aktivnost Ministarstva kulture i svih drugih subjektivnih faktora da "MEDIA Desk" proradi a on će proraditi najviše ako bude dakle imao cjelokupnu bazu svih ljudi koji surađuju oko filma da se uključuju u te međunarodne tokove i da ih se da tako kažem ne treba im otvarati vrata, da oni sami znaju gdje su vrata za upotrebu. Ono što bih završio a to je sa jednim pitanjem jer na tim stranicama Media dakle, 2007. se i spominje da je Hrvatska postala novi član MEDIA programa i dakle osim ovoga sporazuma koji je već potpisan 17. ožujka 2008. navodi se da će svi projekti biti dakako normalno evaluirani. Ali da će ugovori, da se ugovori neće potpisivati sve dok određen broj kako se ovdje kaže tehničkih tema neće biti riješen. Tako da završavam ovu raspravu u kojoj ćemo mi podržati potpisivanje ovog memoranduma sa pitanjem koja su to tehnička tehnička pitanja koja nisu još riješena, a koja bi trebalo riješiti da bi se moglo potpisivati ugovore. Nadam se da ćemo to doznati. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Gospođa Suzana Bilić Vardić. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi gospodine ministre, kolegice i kolege. Pa evo, Prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu zajednice MEDIA 2007. za razdoblje 2007.-2013. s Konačnim prijedlogom zakona. Jako je teško sada nakon iscrpnog uvodnog izlaganja koje je dao u ime predlagatelja ministar kulture, predsjednik matičnoga Odbora za znanost, obrazovanje i kulturu. Iz svih ovih rasprava koje su u ime klubova zastupnika ovdje bile u stvari jednoglasne u podršci ovome prijedlogu zakona nešto novoga reći. Ono što želim u svojoj raspravi naglasiti je da podržavam jednako kao što su to i klubovi zastupnika ovdje iznijeli donošenje ovoga Zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju, odnosno o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu MEDIA 2007. iz više razloga koje su i kolege u svojim raspravama iznijele. Ali evo, treba se podsjetiti da je Ministarstvo kulture u proteklom od 2000. godine do 2003. godine u audio-vizualne djelatnosti uložilo 132 milijuna a od 2004. do 2007. godine iznos od 138 i pol milijuna kuna. Zašto ovo govorim sada kada je moj prethodnik rekao da nije sve ovdje veliki povrat sredstava od ovih uloženih koje će Hrvatska kao članica davati, izdvajati iz državnoga proračuna svake godine. Rekli smo da je iznos nekih milijun kuna godišnje. Međutim, mislim da je korist koju će Republika Hrvatska, ne samo Republika Hrvatska nego i oni koji stvaraju u Republici Hrvatskoj audio-vizualna djela imati puno veću jer oni to i zaslužuju. Dakle, nije sve uvijek u novcu. Ima nešto što se zove, a o kulturi je riječ i onaj dio nematerijalne kulture, mislim da to hrvatski stvaratelji, redatelji, producenti i svi oni koji posljednjih godina svojim kinematografskim ostvarenjima, odnosno filmovima ostvaruju zapažene rezultate i brojne nagrade na filmskim festivalima kao što trebamo naglasiti i sve veću prisutnost hrvatskoga filma u europskim kinima, a onda i sve veći interes hrvatskih gledatelja za hrvatske filmove u, odnosno domaće filmove u jednako tako kinima da oni to zaslužuju i da će korist koju će Republika Hrvatska a i sami stvaratelji pristupanjem, odnosno sudjelovanjem Republike Hrvatske u programu MEDIA 2007. kroz predstojeće razdoblje za koliko je program predviđen do 2013. godine imati puno veći od onoga što Hrvatska će iz proračuna kroz sve ove godine izdvajati. I evo, da ne duljim više. Mislim da zadaća MEDIA Deska koji je osnovan, jer tako nas je i predlagatelj ministar, gospodin ministar izvijestio, a to piše i na stranicama Medie. Da, Da, treba još jedanput naglasiti ovo što je i kolega Vujić rekao, a to je značajnu ulogu MEDIA Deska da radi na promociji i širenju informacija pruži odnosno savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u programu MEDIA 2007. i preporučiti gospodinu ministru a i ravnatelju Hrvatskog audio-vizualnog centra da ako je potrebno da se broj djelatnika. Jer dobili smo informaciju da radi svega jedan djelatnik, da se broj djelatnika evo na ovome poslu u okviru ovoga MEDIA Deska ako je potrebno i moguće svakako poveća. Podržat ću ovaj prijedlog.

Dopustite nekoliko misli o ovom Prijedlogu zakona kojim se potvrđuje Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu zajednice MEDIA 2007. – 2013. Ovdje treba još nešto ukazati iako su ovo bile vrlo poticajne rasprave da je Hrvatska prva zemlja kandidat koja se želi pridružiti Europskoj uniji koja je ušla u ovaj program. To je činjenica i da je ovo otvorena jedna dvosmjerna cesta, a i malo šire od Europske unije zato jer su članice uz 27 zemalja Europske unije u programu MEDIA i Švicarska, Norveška, Island i Lihenstein. Isto tako, želim reći da program MEDIA ovdje smo čuli ima svoju najveću zadaću u distribuciji … /Govornik se ne razumije./… djela i audio-vizualnih programa. Ali MEDIA namijenjena je očuvanju i unapređenju europske kulturne raznolikosti i njenog kinematografskog i audio-vizualnog nasljeđa, promociji međunarodnog dijaloga što je jako bitno, povećanju protoka europskih audio-vizualnih radova i izvan i unutar Europske unije. Upravo ta kulturna dimenzija je vrlo važna danas u razumijevanju različitih, u razumijevanju ovako širokog područja prepune različitosti kao što je Europa, a naravno i ovaj jugoistočni dio gdje Hrvatska očito prednjači tako da ovaj program ima svoju ne razumije./… Zahvaljujući Ministarstvu kulture kao što smo vidjeli već se formira MEDIA Desk i već počinje unutar Hrvatskog audio-vizualnog centra operalizacija. I ono što je najvažnije oko novaca. Cijeli program ja sam to malo istražio za razdoblje 2007. do 2013. misli potrošiti na razini Europske unije 750 milijuna eura. Prema tome, naš udio kada izračunate naše kotizacije su jedan posto. Dakle, šansa velika. Ali svakako u što će se potrošiti? To je u pravu neki koji su raspravljali rekli su da je distribucija, dakle kinematografsko ostvarenje 55% ali u edukaciji, osmišljavanju, organizaciji festivala, u promociji će se potrošiti drugi novci kao i u razvitku. Prema tome na taj način šansa je velika, dakle ako se dobro organiziramo moći ćemo iskoristiti i kotizaciju koju platimo daleko više upotrijebiti za našu korist. U svakom slučaju mislim da je ovo jedan program koji pokazuje da Hrvatska ne kasni nego da se dobro organizira i realizira svoje približavanje prema Europskoj uniji i vjerujem da će tako na drugim poljima se uspjeti. Prema tome ja uz moju podršku svakako ovom programu čestitam svima koji su postigli ovakve rezultate. Hvala. I gospođa zastupnica Željana Kalaš. Izvolite. **Podrug, Željana (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, uvažene kolege zastupnici. Osobita mi je čast evo danas što mogu upravo nakon završenja dana hrvatskog filma i to 17. po redu koji su završeni u ožujku, govoriti o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske unije i Republike Hrvatske, o sudjelovanju u programu Europske zajednice MEDIA 2007. Ovaj Memorandum o razumijevanju kojim se Hrvatska priključila Programu MEDIA 2007. potpisan je u Bruxellesu i kako je to već rekao kolega Šetić uspjeh je time veći što je Hrvatska prva zemlja nečlanica, dakle u statusu zemlje kandidata koja je uspjela prva potpisati ovakav memorandum. Hrvatski pristup tom programu omogućen je nakon što je država još u prošlom mandatu ovoga sabora učinila dobar napredak u usklađivanju sa europskim zakonodavstvom u audio vizualnom sektoru i to donošenjem Zakona o audio vizualnoj djelatnosti i kako smo već čuli osnivanjem hrvatskog audio vizualnog centra i deska. Sudjelovanjem u ovom programu Hrvatska dakle ima pristup kako smo već čuli, velikom budžetu od 755 milijuna eura za čija sredstva se bore filmske industrije, ukupno 32 europske zemlje. Važno je istaknuti da je ovo četvrti višegodišnji uspješni program pod tim imenom od 91. godine i do sada je skoro 65% proračuna toga programa bilo namijenjeno za promicanje i distribuciju filmova izvan matičnih zemalja. Kako je već neki od izlagača kazao, a ja to želim ponovno istaknuti kako bi zapravo objasnila važnost donošenja ovog zakona za hrvatsku audio vizualnu djelatnost, dakle oko 300 novih filmskih projekata godišnje dobije potporu iz toga programa, a u okviru programa organizira se stotinjak festivala godišnje s više od 15 tisuća projekcija koje vidi oko 2,5 milijuna ljudi. Kako ovaj program omogućuje domaćim redateljima, scenaristima, producentima, distributerima i prikazivačima sudjelovanje na natječajima za raspodjelu financijskih sredstava koji Europska komisija osigurava kao potporu europskim kinematografijama moglo bi se jasno reći, hrvatskom filmu i europski novci. Hrvatski film kao ni jedan drugi hrvatski proizvod i to ne samo kulturni, nije izložen tako žestokoj konkurenciji najmoćnije svjetske sile, svjetske filmske sile naravno. Ipak evidentan veliki uspjeh hrvatskih filmova na međunarodnim filmskim festivalima, neupitan je dokaz kvalitete hrvatskih filmova, a drago mi je da sam to čula od zastupnika svih klubova danas. No pitanje je što je sa filmskom produkcijom u Hrvatskoj? Kažu da je filmska umjetnost u Hrvatskoj razvijena u skladu sa razvijenošću naše privrede, a ipak UNESCO klasificira tri grupe zemalja po veličini filmske produkcije s time da kontinentalna zapadna Europa proizvede oko 450 filmova godišnje na raznim jezicima naravno sufinancirana od države, a koliko sam upoznata Hrvatska spada u države s produkcijom do 20 filmova godišnje, preciznije u treću grupu po klasifikaciji UNESCO-a s prosječnom produkcijom od četiri filma godišnje koji skoro svi su financirani od države, stoga se navodi zaključak da je upravo Ministarstvo kulture jedan od najvažnijih i najozbiljnijih producenata filmova. Ulaskom u ovaj Program MEDIA 2007. Hrvatska potvrđuje svoju volju da i aktivno s jedne strane sudjeluje na promicanju europske audio vizualne industrije i europske kulturne raznolikosti. No ja vjerujem da će sudjelovanje Hrvatske dati poticaj za aktivniju suradnju između filmskih industrija zemlja članica Europske unije i hrvatske filmske industrije i da će konačno pomoći Hrvatskoj u promicanju i distribuciji njezinih filmova daleko preko njezinih granica te također recipročno omogućiti da veći broj djela iz ostatka Europe pronađu svoju publiku i u Hrvatskoj. Mišljenja sam naravno da će i ovaj program ojačati konkurentnost hrvatskog audio vizualnog sektora kroz lakši pristup financiranju i podupirati će prijelaz na digitalnu tehnologiju u razvoju, distribuciju i promicanju audio vizualnih djela te kroz pomoć za stručno usavršavanje djelatnika što je jako bitno filmskoj industriji i kroz suradnju filmskih škola naravno. Ne smijemo zaboraviti naravno da je i Program MEDIA financirao najveće europske filmove kao što je primjerice dobitnik Oskara za strani film "Krivotvoritelji" /Ne razumije se./ … navodili su i neka druga imena filmova, ja ih sada neću navoditi. Međutim kolega iz kluba SDP-a u svom izlaganju rekao je kako ni jedan hrvatski film do sada nije dobio ovakvu potporu. Pa naravno do sada nismo sudjelovali, odnosno participirali ovom programu. Nakon usvajanja ovog Zakona o potvrđivanju memoranduma možemo se nadati kako će i novi europski hitovi financirani preko tog programa uskoro dolaziti i iz Hrvatske. poduprijet ću ovaj zakon bez ikakve dvojbe, jer jedno je sigurno, a to je da mala ali snažna i konkurentna hrvatska filmska produkcija dobiva snažnu razvojnu injekciju. Kako će rasti i kako će se razvijati, ostaje otvoreno. No jedno se ne smije zaboraviti. Dijelove odgovornosti nose svi, pa tako i mi zastupnici podupiranjem ovoga zakona. Hvala na pažnji.

Poštovani predsjedniče, poštovani ministre, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Za završnu raspravu u ime kluba SDP-a govoriti ću o određenim problemima s kojima se Hrvatska suočava vezano uz programe zajednice s obzirom da sam imam iskustva u radu na projektima koji se financiraju iz programa zajednice. Prednosti ovih programa su svima očite, ali postoje određeni problemi od kojih prije svega treba istaknuti naravno nedostatak informiranja. filmske industrije neće također biti ukoliko se određene stvari u sustavu i načinu razmišljanja o programima zajednice u ovoj državi ne promijene. Dakle prije svega je tu problem nedostatka informacija o samim fondovima i o strategijama Europske unije za koje su fondovi financijski instrumenti. Na prošloj sjednici donijeli smo zakon kojim je Hrvatska postala korisnica fonda ASTPSP ako se sjećate, za podupiranje informacijskih tehnologija koji je financijski instrument za postizanje ciljeva strategije Europske unije i 20 10. Kada bi sada u običnu internetsku tražilicu ukucali i 20 10, izbacili bi vam na hrvatskom jeziku pet, šest web stranica sa parcijalnim informacijama, a radi se o vrlo bitnoj strategiji koja kroz napredne tehnologije želi olakšati život građanima Europske unije, na kraju krajeva i Hrvatske koja je članica u tom fondu. To je drugi problem. Nadalje su pitanja kontaktnih točaka. Za neke fondove to su nacionalne kontaktne točke, za …/Govornik se ne razumije./… to je kulturna kontaktna točka, ovdje se radi o media desku. Na žalost sustav plaća tih ljudi treba ujednačiti i treba donijeti poticaje upravo za te ljude koji rade dosta težak i odgovoran posao. Ljudi koji rade na EU projektima, na EU fondovima, sa ugovorima od 6 mjeseci za 3 tisuće kuna nisu motivirani. Ja ne znam kakva će biti plaća na media desku, nadam se da će biti veća, jer ukoliko su na taj način nemotivirani, jedino što im onda preostaje da kad nauče raditi posao, pobjegnu u privatne konzultantske kuće što se do sada već događalo. I to je problem s kojim se treba pod hitno, taj problem se treba pod hitno dakle riješiti. Nadalje, ako imamo takav recimo sustav u kojima su ljudi nemotivirani onda se postavlja i pitanje da li institucije koje ajmo tako reći upravljaju, pod navodnicima, unutar unutar Hrvatske za te programe zajednice, da li one taj posao mogu raditi. Danas je kolega za financijski instrument iz SDP-a, kolega rekao upravo za instrument za civilnu zaštitu da sumnja da će se moći taj posao dobro odraditi i to su problemi s kojima se treba nositi. Nadalje, zadnji dosta je veliki problem. Informacije polagano se šire, nedovoljno, fondova ima sve više i više, otvara se u Hrvatskoj put za divlje konzultantsko tržište. Svi vi koji znate raditi sa EU projektima, znate da u Hrvatskoj ima puno domaćih i međunarodnih konzultantskih kuća, neke su izvrsne, neke na žalost nisu, neka naplaćuju pisanje projekata lihvarskim ciframa, za projekt treba 100 hiljada eura, traže po 30 tisuća eura da im se da. I zato za kraj, prije nego što mi uđemo u svih 25 programa zajednice kao što je najavljeno, što mi kao SDP pozdravljamo i podržavamo, treba riješiti ove probleme, povećat plaće kontaktnim točkama, promovirati europske strategije i ono što je najbitnije financijski potpomagati umrežavanje naših poduzeća. Poduzeća su tu najbitnija. Umrežavanje za velike projekte, vjerojatno svi znate, programi zajednice ne možete dobiti novce ako nemate međunarodni konzorcij s međunarodnim partnerima. Umrežavanje koje počinje tzv. match makeingom košta novaca i država treba podupirati upravo recimo najviše naše poduzetnike na match makeing, na umrežavanje iz dva razloga. Što više projekata ode iz našeg privatnog sektora prema Europi više će ih se odobriti, nadmašit ćemo članarinu, a naravno i na taj način će se puniti državni proračun. I na kraju, zadnja rečenica apsolutno pozdravljam da u svakom programu zajednice raspravlja se što više u Saboru jer mi zastupnici moramo na kraju krajeva davati po tom pitanju primjer javnosti. Hvala puno. Hvala. I zaključno ministar kulture, gospodin Božo Biškupić. Izvolite. **Biškupić, Božo (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u raspravi, jednoj vrlo pozitivnoj raspravi i drago mi je da se o hrvatskom filmu progovorilo u ovom Visokom domu na ovakav jedan pozitivan način. Dat ću samo još nekoliko informacija. Kad je riječ o pojedinim kontaktnim točkama mi u ministarstvu imamo izvrsne rezultate kad je riječ o kontaktnoj točki, održali smo više od 20-tak seminara po cijeloj Hrvatskoj, upućujemo ljude, to ćemo raditi naravno i sa ovim Media programom jednako tako, jer znamo da ako ne pružimo ljudima informacije da neće moći ustvari ljudi koristiti, jer točno je da se još uvijek teško snalazimo u toj velikoj šumi razno-raznih programa, europskih programa i o mogućnostima gdje se može nekakav novac isto tako uzeti. Želim zapravo reći, spomenuto je da smo prva zemlja koja je ušla, ali preduvjet za to je bilo puno usklađenja zakonodavstva što smo učinili, ali posebno Zakona o elektroničkim medijima. To je bilo vrlo važno, mi smo imali sve, zapravo sve dobre pretpostavke da smo to učinili, ali veliku stvar smo učinili zahvaljujući ovom Visokom domu što smo konačno odijelili, država više ne utječe na taj način na proizvodnju hrvatskog filma kao što je to bilo do sada, sada, zapravo smo ga jednostavno izvadili ispod tog šešira kako bi se reklo i stvorili smo mu nove mogućnosti zahvaljujući baš tom zakonu i kad je riječ o financiranju, a posebno kad je riječ o odlučivanju. To je jako dobro i mi produciramo 10 dugometražnih filmova koji su kao što je ovdje i zastupnik Vujić spomenuo dobivaju nagrade na mnogim festivalima po svijetu i ja mislim da šanse su zbilja na našoj strani. Ono što je kao tehnički detalj i koji su ovdje bili spomenuti, to je u prvom redu baš ovaj današnji dan, odnosno rasprava, odnosno ratifikacija ovog dokumenta, to je jedan od uvjeta. Nakon toga raspisivanje natječaj, zapošljavanje osoba, a u tome sudjeluje, na taj način i Europska zajednica što oni daju svoje mišljenje na osobe koje mi zapošljavamo, ali i na svu sreću financiraju sa 50%, sa 50% i plaće tih osoba i uopće i funkcioniranje ovog našega media deska. Prema tome, tu na taj način na to zbilja želim spomenuti da mi u kulturi nismo mutavi. Govori činjenica da smo u euro imagegu uložili sredstva i dva i pol puta povukli više. Uložili smo 400 tisuća eura, do sad smo povukli oko milijun eura. Ja mislim da se ne moramo bojati da mi ćemo gdje god je moguće vrlo spretno to iskoristiti i povući sredstva koja god možemo i zato vam svima zahvaljujem na raspravi. Hvala gospodine predsjedniče.